Prelazimo na 37. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba, drugo čitanje, PZ br. 479 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Da li zamjeniče uvodno u ime predlagatelja? Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. U Republici Hrvatskoj područje žičara uređeno je Zakonom o žičarama za prijevoz osoba i pravilnicima donesenim na temelju tog zakona s kojima je ostvareno potpuno usklađivanje s Direktivom 2000/9 Europske zajednice o žičarama za za prijevoz osoba te je isto … u Europskoj komisiji. Prvenstveni cilj donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba dosadašnjim Zakonom o žičarama za prijevoz osoba uređuje se između ostalog stjecanje prava građenja određenih vrsta žičara i upravljanje žičarom koje uključuje gospodarsko korištenje istih. Sukladno odredbama Zakona o koncesijama u zakonu je određeno da se u području žičara koncesije mogu davati, prvo za gospodarstvo korištenje općeg ili drugog dobra, drugo za javne radove i treće, za javne usluge. Koncesije za gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra u smislu ovog zakona daju se za građenje i upravljanje žičara u svrhu obavljanja isključivo komercijalne djelatnosti, a bez obveze pružanja javne usluge. Koncesijom se pri tome daje pravo korištenja općeg ili drugog dobra koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku te dobra u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Koncesija za javne usluge i koncesija za javne radove u smislu ovog zakona daje se za pravo obavljanje usluga javnog prijevoza osoba, odnosno za građenje žičara u svrhu obavljanja usluga javnog prijevoza. prijevoza. Javnom uslugom smatrat će se pružanje javne usluge te izgradnja građevine u svrhu pružanja javne usluge ukoliko se ta usluga ili ostvarenje tih radova pružaju na način i pod uvjetima kako je to odredio davatelj koncesije što uključuje, ali nije ograničeno na određenje trase koju žičara pokriva, kapacitet žičare, dostupnost i frekvencija usluge. U slučaju koncesije za javne radove ili koncesije za javne usluge zakon predviđa da objekt žičare po isteku ugovora o koncesiji o koncesiji prelazi u vlasništvo davatelja koncesije bez naknade. Zakonom je određeno da se koncesije ne daju za vučnice, te da se na sva pitanja u vezi sa koncesijama iz područja žičara koja nisu uređena zakonom primjenjuju odredbe Zakona o koncesijama. Nadalje. Zakon određuje da koncesije daju nadležna tijela jedinice lokalne samouprave uz prethodnu suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ministarstva nadležnog za financije i ministarstva nadležnog za promet, te da je naknada od koncesija prihod proračuna jedinica lokalne samouprave. Određeno je također i da nadležna tijela moraju postupak za davanje koncesije za postojeće žičare pokrenuti najkasnije u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog zakona. Ostalim odredbama zakona izuzimaju se od primjene istog vučnice za skijanje na vodi, te se ukidaju odredbe o istražnom tijelu. Predviđeno je također da je za istragu izvanrednih događaja odgovoran upravitelj žičare ne dovodeći u pitanje obvezu istrage ozbiljnih nesreća i nesreća od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Zastat ćemo s radom. Ja bih molio sve zastupnike u što većem broju da budemo u dvorani i da dočekamo predsjednika makedonskog Sobranja. Nastavit ćemo sa raspravom poslije. Molio bih se da ne dižemo. Pa evo za nekih 5, 6 minuta. Tako je rečeno.